na sljedeću točku: 2. Prijedlog zakona o udomiteljstvu, prvo čitanje, P.Z. br. 687 Predlagatelj Zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku i zdravstvo, obitelj, mladež i šport i ravnopravnost spolova. Ministar zdravstva i socijalne skrbi Neven LJubičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. **Ljubičić, Neven (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo. Evo dozvolite samo nekoliko uvodnih riječi o Nacrtu prijedloga zakona o udomiteljstvu. Naime kao i u svim drugim suvremenim zemljama tako i u Hrvatskoj jedan od naših prioriteta uistinu je prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija. Međutim ono što je bitno da ne želimo više zapravo ostati kao nekakvo slovo i kao izgovorene riječi nego uistinu velika nam je želja zapravo u tom segmentu i konkretno napraviti neke stvari. Kada govorimo o udomiteljstvu, a želim to s ponosom danas reći Hrvatska ima prekrasnih 105 godina tradicije udomiteljstva. 105 godina možemo se stvarno podičiti. Ja sam pokušao tražiti da li neka druga zemlja ima tako dugačku tradiciju verificiranog udomiteljstva. Nisam našao. Možda će netko drugi naći. I naravno moram priznati iskreno da sam jako ponosan na to. Međutim kada gledamo zapravo današnju situaciju vidjet ćemo da ovog trenutka u domovima imamo zapravo 3 do 4 puta više korisnika nego što je u udomiteljskim obiteljima. I prva stvar koju se zapitamo, znači 105 godina tradicije jedan loš odnos između institucija i izvan institucija upitamo se zapravo što je to što zapravo čime bi trebali potaknuti udomiteljstvo? Možda je to i bolje potkrijepiti sa nekim brojkama da recimo broj korisnika smještenih u udomiteljskim obiteljima ako pogledamo od '95. godine pa do danas vidimo da se on zapravo postupno povećava. Pa primjerice od 2003. godine kada je bio 5 tisuća i 550, 2006. svega 5 tisuća 877 korisnika. Mislim da u ovom segmentu možemo zajednički napraviti veliki iskorak i mislim da je to jedan segment na kojem uistinu treba intenzivno poraditi. Ono što međutim do sada nismo imali, nismo imali zasebnu regulativu, zasebni zakon. Nedavno smo bili nazočni na jednom skupu ne samo ministara nego i eksperata Europske unije. Jedna od izuzetno značajnih tema bila je upravo udomiteljstvo. Mi se apsolutno priklanjamo i želimo dakle ući u ajmo reći taj pravac koji je Europa sebi zacrtala a to je da udomiteljstvo mora postati jedan od glavnih oslonaca sustava socijalne skrbi. Međutim ono što je zapravo značajno kazati, a to je da se postavlja pitanje da li udomiteljstvo riješiti kao profesiju ili ne. Dvije ili tri zemlje imaju riješeno udomiteljstvo kao profesiju. Mnoge zemlje nemaju to riješeno kao profesiju. I razmišljanja su jako oprečna. U nekim segmentima to apsolutno ima svojih prednosti, međutim postoje i određene nedostaci. Međutim zaključak sa te konferencije bio je jedan, a to je zajednički koji apsolutno mislim da je prihvatljiv i nama a to je da udomiteljstvo kao takvo zavrjeđuje biti prepoznato i nagrađeno. Dakle točno je, to je humanitarni čin, to je nešto što uistinu mora pobuditi i pobuđuje našu pažnju, ali i nešto što mi kao Vlada, a vi dakle kao predstavnici Hrvatskog sabora moramo i nagraditi. Upravo taj poticaj, naravno jedan od poticaja, a ima ih čitav niz je praktično i financijska naknada. Upravo stoga kao jedna od osnovnih lajt motiva da tako kažem ovoga zakona bilo je urediti sustav udomiteljstva, razdvojiti zasebno udomiteljstvo za djecu, udomiteljstvo za odrasle osobe i ono što je najbitnije, a to je uvesti naknadu za udomitelja. Ovoga trenutka nismo riješili status profesionalizma. Ja moram priznati ne bih htio da trčimo. Pričekajmo, pogledajmo malo kako će se zapravo stvari iskristalizirati u drugim zemljama koje su sličnim ovakvim rješenjima krenule ipak nešto prije nas. Pogledajmo da li će zapravo većina zemalja ući u profesionalizam. Ja ću reći svoje osobno, intimno razmišljanje da vjerojatno to je pravi put, uz dobru kontrolu, uz dobar, kvalitetan sustav nadzora, da definitivno put udomiteljstva u perspektivi mora biti profesionalizam. Tek sa takvim profesionalizmom sa pobuđivanjem dakle sustava udomiteljstva stvorit će se i preduvjeti da tako kažem za ono što mnogi danas zagovaraju, premda često puta ne znaju što zagovaraju, a to je agencija. Točno je, mi nismo nikada i reći ću, ja osobno nisam nikada otklonio agenciju kao mogućnost. Dapače, ali agencija u onom trenutku kada nam uistinu udomiteljstvo počinje bivati snažno, jako i prepoznatljivo. Za početak mislim da ove mjere i ovaj zakon će biti veliki poticaj udomiteljstvu i da zapravo sa takvom agencijom trebamo sačekati. U međuvremenu naravno naš cilj je promicati udomiteljstvo. I tu nismo dovoljno radili. Nismo poradili na onom možda najbitnijem segmentu, a to je da nam se centri za socijalnu skrb izravno vežu za udomiteljske obitelji. Jer onaj tko već obavlja kvalitetno i dobro, a mi ga prepoznajemo danas, udomiteljstvo njega trebamo dakle uzeti kao nekakvog mentora, kao onu osobu koju će uistinu na pravi najadekvatniji način promicati udomiteljstvo. Naravno zajedno sa strukom koja koja je objedinjena u centrima za socijalnu skrb. Dakle s jedne strane civilno društvo. S druge strane struka i da su zapravo na istom tragu, a to znači promocija i jačanje udomiteljstva. I to je također jedan od lajt motiva A to znači gdje želimo uspostaviti posebne timove za udomiteljstvo unutar centara. I ovaj dio koji je vezan za centra za socijalnu skrb uistinu profesionalizirati u cijelosti, dakle da su to osobe koje su posvećena udomiteljstvu. Naravno ono što smo htjeli zapravo jasno definirati to su kriteriji za udomitelje. Ovdje želim jasno kazati da definiranjem kriterija u ovome zakonu, a ne želeći počiniti nepravde postojeće stanje prihvaćamo kao zatečeno. Dakle svi oni koji su sada udomitelji nastavljaju svoj udomiteljski status, status, nastavljaju i dalje biti udomitelji sa brojem korisnika koji imaju, sa iznosima koje imaju, što se tiče opskrbnine. Jedino što će im se nadodati praktično, nadodati naknada kao udomiteljima. Za sve one koji će tek ući u sustav udomiteljstva vrijedit će nova pravila. Ja naravno ovdje želim odmah jasno reći, a proveli smo brojne i javne rasprave, i tu želim kazati da pojedinci nisu bili zadovoljni sa nekim rješenjima. Međutim kada gledamo zapravo globalno najveći broj udruga, a imam njihova i pisana mišljenja, dale su nam jasnu podršku, posebice kada govorimo o udimiteljstvu djece. Mi smo kod udomiteljstva djeca jasno rekli, a vođeni opet europskim iskustvima da maksimalni broj korisnika o kojem dakle jedna obitelj može brinuti je troje. Time da barem jedna osoba mora imati najmanje srednju stručnu spremu. Naravno mnogi su me pitali a zašto to. Pa u trenutku kada predlažemo obveznu srednju školu i danas je tu bilo rečeno, ne znam tko je točno rekao kada zapravo želimo imati što je moguće obrazovaniji puk onda naravno želimo i ovdje staviti praktično težište, a to znači omogućiti da barem jedan iz udomiteljske obitelji ima najmanje srednju stručnu spremu. Što se tiče udomiteljstva za, udomiteljstva za odrasle tu zapravo naravno odrednice ostaju iste. Dakle ne treba imati, može biti dakle i niže od srednje stručne spreme. I ovdje smo isto tako stavili dakle najveći broj troje korisnika. Ali želim jasno kazati da smo otvoreni za raspravu. Već smo imali čitav i osobno nekih kontakata sa udomiteljima odraslih i moram priznati da ukoliko zapravo evo rasprava ovdje u Saboru uputi da smo spremni praktično taj broj sa troje povećati na četvero. Ono što je bitno i uvijek pitaju, a što u budućnosti kada će netko imati petero, više. Tu predmnijevamo, a mislim da je i o tome danas tu bilo govora osnivanju obiteljskih domova. Zašto? zašto što mislimo da u smislu boljeg rada sa našim korisnicima, a to nam je osnovni cilj. Nemojmo zaboraviti to su naša djeca, dakle naše odrasle osobe za koje se želimo maksimalno brinuti. Ako je veći broj korisnika da omogućimo da u taj sustav ulaze i pravi profesionalci. Dakle, da jednim dijelom onda taj sustav i profesionaliziramo i upravo u tom kontekstu da stvorimo određene predispozicije za kvalitetni i smještaj i život dakle tih osoba predlažemo obiteljski centar koji je u konačnici postojao dakle i do sada i za koji apsolutno moja velika podrška. Ono što bi htio zapravo reći još možda nekoliko riječi uopće o deinstitucionalizaciji, ne samo dakle općenito djece, odnosno odraslih, nego u ovom smislu bih htio dakle nešto reći i o psihički bolesnim osobama. Vidite zadnjih mjeseci se razvila jedna pa možda i godinu dana, jedna velika polemika oko sustava deinstitucionalizacije jednog oblika koji se zapravo naziva inkluzija. Tu su se pojavile brojne ideje da se pojedini naši domovi za psihički bolesne osobe naprosto ukinu, a da se korisnici koji tamo već borave 20, 30 godina naprosto smjeste u stanove diljem naših gradova, naših sela. Ja ću vam reći da sam razgovarao, pa neću pretjerati ako kažem stotinjak majki i očeva korisnika domova za psihički bolesne osobe koji jednoglasno su protiv takvog modela. znate, evo ja ću vam to reći i osobno kao liječnik postoji jedan izraz koji mi zovemo hospitalizam. Kada je neka osoba jako dugo u nekoj instituciji, u nekom domu, ona se maksimalno prilagodi tom domu i izvlačenjem iz tog miljea, dakle naprosto stavljanjem, pokušajem inkorporiranja u normalno društvo mi zapravo činimo loše i upravo stoga, a želeći naravno potaknuti tu inkluziju, mi hoćemo inkluziju, ali smo rekli napravit ćemo naš model, model koji će biti prilagođen našoj tradiciji, našem ne znam kulturološkom nasljeđu, ali i ekonomskim potencijalima. Dakle, koji će naprosto moći profunkcionirati. I rekli smo da ćemo tu inkluziju, taj sustav inkluzije razvijati u dvije faze. Prvu fazu gdje ćemo u okviru naših domova napraviti samostalne jedinice, dakle pomalo osamostaljivati te ljude da bi onda u drugoj fazi ih ako je to moguće inkorporirali praktično u sredine u kojima zapravo svi mi živimo. To mislim da je ovoga trenutka za Hrvatsku puno prihvatljiviji model, ja ću reći da, a spominjali smo i tu jako puno i Hrvatska udruga socijalnih radnika koja je danas uistinu postala respektabilna i koju danas treba pitati i treba uvažavati, nadam se da će to sa izglašavanjem ovog prethodnog zakona biti i ubuduće komora, da ćemo zapravo uistinu dobiti jedan kvalitetan materijal i razrađen dakle naš model inkluzije. Ono što bih svakako htio reći da ovo udomiteljstvo ne treba gledati izolirano. Ako pogledamo prijašnji zakon o kojem smo raspravljali vidjet ćemo jasno da zapravo tu postoji čitav niz stvari koje se isprepleću. Jedna od njih je patronaža. O patronaži sam govorio i tu je spominjana nekoliko puta. Jedan sustav koji smo ponavljamo 2005. godine kontinuirano pilotiramo i koji smo se uvjerili da odlično funkcionira. Naravno preduvjet mu je dostatan broj stručnih radnika, rehabilitatora i na tome treba raditi i dalje. Ovih 446 zaposlenih od 2004. godine do danas, a volimo to reći je zapravo samo početak. Taj se sustav zapošljavanja mora nastaviti, ali ne samo zapošljavanja nego i nagrađivanja za njihov rad. Ne smijemo više dozvoliti da se plaće uistinu tih vrijednih ljudi smanjuju, plaće se moraju povećavati jer se obveze povećavaju, ti ljudi dobro rade, lijepo rade i zato ih treba nagraditi i ja se nadam da ćemo i novim Zakonom o plaćama državnim službenika zapravo uistinu napraviti iskorak da se ti ljudi i nagrade. Evo na kraju iskreno se nadam da ćemo i ovaj Zakon dakle jednoglasno prihvatiti jer definitivno predstavlja veliki, veliki korak naprijed za sustav socijalne skrbi. Hvala lijepa. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić. **Lalić, Ljubica (HSS)** Ispravljam netočni navod gospodina ministra koji kaže da su obavljene po ovom Zakonu brojne javne rasprave i da je dobio podršku udruga. Gospodine ministre mi smo navikli od vas da dobivamo takva obrazloženja da bi se naknadno utvrdilo da nitko zapravo nije ni znao, pa i primjerice Savez udomitelja Republike Hrvatske koji je okuplja najveći broj udomitelja tvrdi da je iz novina saznao da se donosi zakon. Iz novina ga je saznao, a onda već kad je ušlo u saborsku proceduru onda su telefaksom dobili da do sutra stave svoje primjedbe na zakon. Dakle, uvodimo točnosti i znamo da postoji zahtjev tih istih udruga. Ne da su nam dali suglasnost na zakon, nego su postavili zahtjev da se zakon povuče iz procedure jer je neprovediv. s kime ste to obavili javne rasprave, ali sasvim sigurno niste obavili javnu raspravu sa onima na koje se taj zakon odnosi i taj zakon zapravo uređuje njihove odnose. Za njih je najbitniji, međutim to ste zaobišli.

obvezno srednjoškolsko obrazovanje. Upravo je odustala u uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja. Na dnevnom redu nam je upravo Prijedlog nacionalnog programa mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja čiji je nije uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja, nego podizanje obrazovanosti razine stanovništva, omogućiti uspješnu socijalnu uključenost i kvalitetu zapošljivosti povećati gospodarsku konkurentnost, a niti u jednoj od ili tri stranice mjera se ne spominje uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja, odnosno ono se spominje jedino u naslovu ovog dokumenta negdje u sadržaju. Prema tome, netočan je navod da uvodite obvezno srednjoškolsko obrazovanje. Odbori. Zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Predstavnica, poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 74. sjednici Odbora održanoj 23. svibnja 2007. godine raspravio je Prijedlog Zakona o udomiteljstvu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 9. svibnja 2007. godine. Odbor je zakon raspravio kao matično radno tijelo sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskog sabora. U raspravi nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja podržan je ovaj Prijedlog zakona posebno stoga što se po prvi puta uređuju pitanje udomiteljstva posebnim zakonom. Udomiteljstvo ima dugu tradiciju, a od 2004. godine se intenzivnije primjenjuje i predstavlja prevenciju institucionalnog oblika socijalne skrbi. Uz podizanje brige oko stručnosti udomitelja, smanjivanje broja korisnika u jednoj udomiteljskoj obitelji, korisnim je ocjenjeno i uvođenje jedinstvene evidencije i registra udomiteljskih obitelji i smještaja korisnika. Upozoreno je na potrebu kategorizacije domova socijalne skrbi i usluga koje pružaju, čime bi se omogućila kontrola izdataka u socijalnoj skrbi i postigao racionalni sustav uštede sredstava. Ovo je posebno važno obzirom na znatna sredstva koja se izdvajaju iz BDP-a za sve oblike socijalnih naknada, istaknuto je u raspravi. Također je skrenuta pozornost na činjenicu da nije razvidno na koji način se određuje i primjenjuje učešće korisnika u troškovima a niti način na koji je udomljen dužan izvijestiti o utrošku sredstava udomiteljske naknade. Nakon kraće rasprave, članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći zaključak. 1. Prihvaća se Prijedlog zakona o udomiteljstvu u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske i 2. Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja istaknuta prilikom prvog čitanja biti će dostavljena predlagatelju da ih uzme u obzir kod izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala. Hvala. Odbor za obitelj, mladež i šport? Odbor za ravnopravnost spolova? Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Valter Drandić. Nema ga. Gubi pravo na riječ po ovoj točci dnevnog reda. Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Važno je i dobro je da se ovakav zakon donese. Udomiteljstvo je dosad bilo definirano sa par članaka, čini mi se 4, 5, 6 članaka, koliko li u Zakonu o socijalnoj skrbi, a radi se zapravo ovdje o jednoj od najvažnijih i najhumanijih poslova koje čovjek može obavljati. S jedne strane odgoj djece, s druge strane briga o onima kojima je ta briga potrebna. Dosada bez obzira što pričali i kakve brojke navodili i naša lijepa stoljetna tradicija i jedna i druga grupacija osoba koje koriste usluge udomiteljstva da se tako birokratski izrazim premda to nije to, koje žive u nečijoj obitelji. To je pravi izraz. je jedva 1/3 ili manje od 1/3 takvih osoba kojima je to potrebno bilo smješteno u udomiteljskim obiteljima. Ostali su bili smješteni u domovima. Mislim da je savršeno nepotrebno obrazlagati zašto je loše da djeca koja nemaju roditeljsku skrb, koja su bila maltretirana, koja su bila podvrgnuta svakakvim užasima, da se odgajaju u atmosferi doma za nezbrinutu djecu, u atmosferi u kojoj ne mogu dobiti barem ne do kraja upravo ono što im je najviše potrebno tj. toplinu obiteljskog doma, ljubav i konkretno individualno razumijevanje od individualnog konkretnog roditelja. To je ono što djeci treba. To djeca teško mogu dobiti u instituciji. Konačno to zakon i prihvaća i zato se nastoji deinstitucionalizirati ta vrsta skrbi. Radi se o tome da se gdje god je to moguće i kad god je to moguće omogući prirodno okruženje i djeci koja nemaju roditeljske skrbi i odraslim starijim osobama koje nemaju skrbi i osobama sa posebnim potrebama kojima isto tako nitko nema nema nikog iz familije da im tu skrb pruži. Ali prirodno okruženje nije jedina prednost toga. Prema podacima koje smo dobili u obrazloženju zakona za dijete u domu za nezbrinutu djecu izdvaja se između čini mi se 7 i 11 tisuća prosječno nekih 8 i nešto tisuća kuna. Budimo realni. Pa radi se i o novcima naravno. Udomitelji za isto takvo dijete tisuću 400 čini mi se 60 kuna, što je naravno sramotna razlika. Poduplati ta sredstva, poduplati ta sredstva još uvijek bi bilo puno, puno jeftinije nego djecu smještati u institucije. Trostruko jeftinije. O samom zakonu nešto. Cilj zakona je regulirati kaotično stanje i pomoći. Kaotično stanje u smislu da zapravo ne zna se točno, nije točno propisano na koji način sustavu udomiteljstva može funkcionirati. Cilj zakona bi isto tako trebao biti ne učiniti ništa da se našteti korisnicima. Ne učiniti ništa da netko sutra tko potrebuje takvu skrb bude nesretan. Znam recimo primjer obitelji, bračnog para starijeg, danas imaju sedamdesetak godina, koji su pred jedno 16 godina usvojili malu, pardon udomili malu bebu jer ju nisu mogli usvojiti, bili su prestari. Udomili su tu malu bebu, danas je to djevojka u srednjoj školi. Prepisali imetak na nju i stvarno ju tretiraju kao svoje dijete. Prema odredbama ovog zakona oni danas ne bi mogli biti udomitelji. Naravno, njihovo stanje se zamrzava, oni su po ondašnjim propisima udomili udomili takvo dijete. Ali novi udomitelj danas star pedeset i jednu godinu, ne bi mogao udomiti malo dijete. Ljudi božji, pa danas ima ljudi, muškaraca koji imaju malu djecu sa pedeset i jednom godinom, a ima i žena. Čemu to ograničenje služi nisam sasvim siguran? U najmanju ruku mislim da bi bilo dobro takvu vrstu ograničenja prepustiti ovom timu koji se u zakonu predlaže, osnivati tim za udomiteljstvo. Da tim odluči, procijeni da li je situacija takva da takav par koji je stariji od pedeset godina može udomiti dijete ili ne? Sve u svemu čini mi se da je zakon pisan iz perspektive države. Dakle iz perspektive obaveze države da se pobrine o nekim svojim građanima jel', koji se pobrinuti sami o sebi ne mogu. Radilo se to o djeci, o osobama koje koje potrebuju posebnu skrb ili o starijim osobama. Čini mi se da nije u pisanju zakona, u koncepciji zakona da se nije razmišljalo o tome da su potrebe tih skupina zapravo sasvim različite i ono što udomitelji rade sa tim skupinama je sasvim različito. Dijete bez roditeljske skrbi udomljeno u obitelji zadaća udomitelja je da od njega napravi samostalnu osobu koja će jednog dana kad stekne obrazovanje i sve skupa moći izići u svijet i normalno funkcionirati. Zadaća udomitelja starijih osoba i osoba sa posebnim potrebama nije ta, zadaća je da im se pruži skrb i ta će im se skrb pružati neograničeno odnosno do smrti. Pa tako bi čini mi se i zakon trebao u dva sasvim odvojena dijela tretirati tu materiju. Slično ograničenje sa dobi je i ograničenje sa školskom spremom. Dosadašnji udomitelji u redu moći će funkcionirati kako funkcioniraju ali novi neće moći prihvatiti dijete u udomiteljsku skrb ako nemaju srednju školu. Ljudi, pa nedavno smo ovdje razgovarali o Zakonu o obrazovanju odraslih i ustanovili da u Hrvatskoj ima milijun i 400 tisuća odraslih ljudi starijih od 18 godina koji imaju osnovnu školu ili manje od osnovne škole. Pa jesmo li im zabranili da imaju djecu? A trebali smo valjda, prema ovome smo trebali. Dakle, ako oni odgajaju svoju djecu koji je rezon da ne mogu u tu obitelj u kojoj odgajaju svoju djecu i najčešće vrlo dobro djecu koja će sutra biti fakultetski obrazovani građani, akademici i ne znam tko sve. Dakle, ako tu djecu dobro odgajaju a zašto ne bi mogli i ovu djecu odgajati dobro. Mislim da je to ograničenje diskriminatorsko, nepotrebno diskriminatorsko. Čini mi se da postoje veći rezonu da stručnu spremu trebaju imati udomitelji koji se brinu o odraslim osobama, o invalidnim osobama, osobama s posebnim potrebama, o starijim osobama. Oni točno moraju znati šta raditi. Ovi znaju. Ovi znaju odgajati djecu. Ako su ih znali napraviti i roditi znat će ih i odgajati. Znaju svoju odgajati, znat će i ovu drugu djecu odgajati. Tako da je čini mi se tu logika pomalo pobrkana. Opskrbnine za djecu u udomiteljskoj skrbi nisu se mijenjale koliko mi reče jedna moja susjeda koja ima troje djece na toj skrbi zadnjih četiri ili pet godina. Djeca sa posebnim potrebama koja su udomljena u većim centrima gdje postoje mogućnosti njihovog obrazovanja dolaze iz manjih mjesta gdje toga nema preko ljeta nisu kod udomitelja i naravno ti udomitelji ne dobivaju ništa. Dočeka ih jesen, priprema za školu, oni djecu moraju pripremiti za školu na isti način kao da su i njihova od kuće i mislim da je to savršeno neprihvatljivo, da je to jedna ušteda koja nema niti ekonomskog a niti moralnog opravdanja. Isto tako i činjenica da

Vrlo teško možete djetetu, pogotovo djetetu koje je došlo iz razorene familije, došlo sa potrebom povećane pažnje, vrlo teško možete tom djetetu pružiti ono što mu je nužno potrebno, a da ne govorim o nečemu više. Zakon čini mi se ne govori ništa tko bi zapravo trebao brinuti o razvoju udomiteljstva, tko je taj i što će napraviti taj koji to je, tko će ovu situaciju preokrenuti da je jedna četvrtina djece, govorim prvenstveno o djeci, u domovima, u obiteljima a tri četvrtine u domovima. Ovdje bi se trebalo u zakonu institucionalizirati, a ne znam hoćete li ju nazvati agencija, hoćete ju nazvati stručni tim, možete ju nazvati kako hoćete, netko tko će predlagati konkretne mjere što sada napraviti. Ovo nisu konkretne mjere. Ako smanjujete broj djece po obitelji sa pet na tri a želimo povećati broj te djece koja ostaju u obiteljima, ne idu u domove znači da treba povećati broj obitelji. A kako povećati broj tih obitelji, ovdje ne piše. Ne piše nijedna stimulativna mjera, ne piše nijedan način, ne piše nijedna institucija, ništa ne piše kako sada to napraviti. Naknada koja se predlaže ovim zakonom je uvredljiva. Uvredljivo je tih čini mi se da se radi o 700 kuna, tako nešto, mjesečno. To nije plaća. To nije plaća ni za što, ni za kakav posao. To nije ni nagrada. Ja ne znam u koju kategoriju primanja bi to sortirao. Ali ljudi koji rade taj posao bez obzira o kojoj se skupini udomljenika radi ne mogu se na takav način platiti. Možda je bolje zaboraviti tu ideju nego ovakvu uvredljivu uopće lansirati u javnost. Sve u svemu zakon treba donijeti, nije dilema. Ali u ovakvom obliku ima previše felera, previše nejasnoća. Bilo bi možda dobro da predlagatelj vrati to još jednom sebi kao što predlažu udruge i pokuša stvari bolje osmisliti. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa. Ja bih ispravila navod kolege koji smatra da nije potrebno imati stručnu spremu, srednju stručnu spremu za udomitelje koji udomljuju djecu već samo za udomitelje koji udomljuju odrasle osobe. Naime, kolega tu se radi ipak o djeci koja su doživjela određene traume bilo da se radi o psihičkim traumama, bilo da se radi o djeci sa posebnim potrebama. fakultet i obrazovanje ne garantira ljubav prema djeci ali u ovakvim slučajevima kod ove djece zaista treba imati određenu podlogu u smislu nekakvog znanja barem srednje stručne spreme jer zahtijeva poseban pristup takvoj djeci nego onoj djeci koju odgajate od početka kao svoju djecu. Hvala. ispravak. **Brnadić, Mirjana (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega je kazao da vrlo teško djetetu se može pružiti adekvatna skrb sa malom naknadom za udomiteljstvo. Pa ja taj navod moram ispraviti iz razloga što je osnovni moto udomiteljstva humanost a nikako naknada za udomiteljstvo jer se to onda pretvara u biznis a upravo o tome se u cijelom svijetu raspravlja da li profesionalizirati udomiteljstvo. I svakako je stajalište većine u svijetu, svih u svijetu da to ne smije postati biznis. To mora biti na humanoj osnovi i samo takvi ljudi mogu kvalitetno skrbiti o djeci. Hvala. Hvala. Pitanje sada da li više nastaviti ili ne? Ja mislim da sada prekinemo. Sutra 9 i 30 nastavak. Na redu je Klub SDP-a,